po redu. Konačni prijedlog zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju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 Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Svrha ovog zakona je uspostavljanje institucionalnog okvira za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. S ovom financijskom perspektivom EU promijenila su se i pravila korištenja europskih strukturnih instrumenata. Opća pravila korištenja … fondova propisani su Uredbom parlamenta i vijeća broj 1303/2013. Ista uredba kao i uredbe koje reguliraju korištenje svakog pojedinačnoga fonda direktno su primjenjive u zemljama članicama. Međutim, u određenim dijelovima navedena uredba državama članicama ostavlja izbor vezano za detaljnu provedbenu organizaciju sustava korištenja i kontrole fondova koje države članice mogu regulirati sukladno svojoj pravnoj praksi. Isto se primjerice odnosi na izbor svake zemlje članice u pogledu određivanja broja operativnih programa odnosno broja upravljačkih tijela i broja tijela za ovjeravanje kao i odrađivanje broja posredničkih tijela za provedbu pojedinih fondova odnosno pojedinih operativnih programa na temelju kojih se koriste sredstva određenoga fonda. Također u zemljama članicama se temeljem Uredbe broj 1303/2013 ostavlja i izbor u pogledu uspostavljanja funkcije tzv. koordinacijskoga tijela kao i izbor u pogledu dodjeljivanja pojedinih funkcija svakoj od ovih navedenih vrsta tijela. Sukladno tome, a nastavno na praksu primijenjenoj financijskoj perspektivi 2007.-2013.predlažemo Hrvatskom saboru donijeti ovaj zakon kojim će se uspostaviti institucionalni okvir za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova u RH u razdoblju od 2014.-2020. Uspostava institucionalnog okvira kojeg predstavlja jedan od preduvjeta za korištenje financijskih alokacija dodijeljenih RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. Konkretno, ovim se zakonom utvrđuje u članku 4.stavku 1.fondovi koji se provode u RH i to redom Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Nadalje, zakonom se utvrđuju strateški i programski dokumenti na temelju kojih se koriste europski fondovi, a to su u članku 2.stavku 2.partnerski sporazum i u članku 2.stavku 3, te članku 4.stavku 2.operativni programi odnosno programi njih ukupno 17 i to redom Programi kojima se podržava cilj ulaganje za rast i radna mjesta, to su Operativni program, konkurentnost i kohezija, te Operativni program učinkoviti ljudski potencijali. Zatim programi kojima se podržava europski cilj, europska teritorijalna suradnja uključujući programe u okviru vanjskih financijskih instrumenata Unije. Radi se o sljedećim programima IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora, IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska, Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, Program transnacionalne suradnje središnja Europa, Program transnacionalne suradnje Mediteran, Program transnacionalne suradnje Dunav, zatim Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje, Program međuregionalne suradnje INTERREG Europa, Program međuregionalne suradnje INTERACT, Program međuregionalne suradnje URBACT, Program međuregionalne suradnje ESPON, zatim Operativni program za ribarstvo kojim se podržavaju ciljevi zajedničke ribarske politike i integrirane pomorske politike, te Program ruralnog razvoja kojim se podržavaju ciljevi EU vezani za ruralni razvoj. To su svi programi na koje se odnosi primjena ovoga zakona.

Dakle ovako, Zakonom se u članku 5. nadalje utvrđuje sustav upravljanja i kontrole i tijela koja čine sustav upravljanja i kontrole. Oni se uspostavljaju za potrebe provedbe pojedinih programskih dokumenata odnosno fondova kojima se programi odnosno operativni programi sufinanciraju. To su sljedeći sustavi: sustav upravljanja i kontrole za provedbu operativnog programa konkurentnosti kohezija u okviru kojih se utvrđuju nadležno upravljačko tijelo, nadležno tijelo za ovjeravanje i nadležno tijelo za reviziju. Zatim sustav upravljanja i kontrole za provedbu operativnog programa učinkoviti ljudski resursi u kojim se utvrđuju nadležno upravljačko tijelo, opet nadležno tijelo za uvjeravanje i opet nadležno tijelo za reviziju. Zatim sustav upravljanja kontrole za provedbu programa IPA program prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i IPA program prekogranične suradnje Hrvatska, Srbija u okviru kojih se opet utvrđuju ova tri navedena tijela. Zatim sustav upravljanja i kontrole za provedbu ostalih programa teritorijalne suradnje u kojem se utvrđuju nacionalno tijelo, nacionalno revizijsko tijelo i tijelo za kontrolu. A u programima u kojima je Republika Hrvatska preuzela upravljačke ovlasti još i nadležno upravljačko tijelo, tijelo za uvjeravanje i tijelo za reviziju. Sustav upravljanja i kontrole za provedbu operativnog programa za ribarstvo u kojem se također utvrđuju ova tri tijela, upravljačko, tijelo za uvjeravanje i tijelo za reviziju. Te končano sustav upravljanja i kontrole u programu ruralnoga razvoja kojim se utvrđuju upravljačko tijelo, tijelo za ovjeravanje, akreditirana agencija za plaćanja i tijelo nadležno za akreditaciju agencije za plaćanje. Istovremeno zakon propisuje da će se institucije koje će obavljati funkcije spomenutih tijela kao njihove detaljne funkcije odrede podzakonskim aktima, dakle uredbama u roku od 30 dana od stupanja zakona na snagu. Nadalje, zakon se utvrđuje, tijelo državne uprave koje je izvan sustava upravljanja i kontrole obavlja funkciju tzv. koordinacijskoga tijela kao i funkcije samog koordinacijskog tijela. Koordinacijsko tijelo je definirano kao tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnog razvoja i fondove Europske unije. Također utvrđuje se pravna osoba sa javnim ovlastima koja izvan svih sustava upravljanja i kontrole obavlja funkcije neovisnog revizijskog tijela revizijskog tijela te funkcije toga tijela. Dakle, spomenuto koordinacijskog tijelo i neovisno revizijsko tijelo, tijela iz ranije pobrojanih u sustavu upravljanja i kontrole čine institucionalni sustav za upravljanje i provedbu europskih strukturnih instrumenata u Republici Hrvatskoj. Funkcije koordinacijskoga tijela uključuju krovne koordinacijske aktivnosti povezane sa pripremom, provedbom i praćenjem provedbe

uključenih u provedbu svih programa. A nadležnost kojeg jest osiguravanje sveukupne koordinacije i praćenje provedbe fondova Europske unije te usklađenosti između fondova i drugih financijskih instrumenata Unije i nacionalnih financijskih instrumenata kao i usklađenosti sa financiranjem iz Europske investicijske banke. Također u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europsko-socijalnog fonda i Kohezijskog fonda koordinacijsko tijelo određuje upravljačko tijelo i tijelo za ovjeravanje. Te prije podnošenja prvog zahtjeva za međuplaćanje europskoj komisiji obavještava komisiju o tome. Za navedene sustave upravljanja i kontrole funkcija neovisnog revizijskog tijela obuhvaća provođenje postupka procjene usklađenosti, sustav upravljanja i kontrole te izradu izvješća o rezultatima navedene procjene usklađenosti sustava. Prije podnošenja zahtjeva Europskoj komisiji za prvo među plaćanje i za lokacije ESI fondova 2014.-2020. Republika Hrvatska mora dobiti pozitivnu ocjenu usklađenosti sustava, upravljanje i kontrole, odnosno tzv. akreditaciju. Zakon u tome smislu predstavlja pravnu osnovu za dodjeljivanje funkcija unutar svih sustava upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova pojedinom državnom tijelu, odnosno tijelu državne uprave. Slijedom rečenoga zakon predstavlja pravnu osnovu za sve daljnje radnje koja ista tijela moraju izvršiti kao preduvjet da bi se mogla zatražiti ocjena usklađenosti odnosno započeti postupak akreditacije. Također sukladno pravilu N+3 koje diktira dinamiku trošenja odnosno raspolaganja sredstava iz Europskih fondova nužno je donijeti odgovarajući zakonodavni okvir kako bi se sredstva iz alokacije za predmetno financijsko razdoblje mogla početi trošiti što što ranije. Zbog toga se predlaže donošenje zakona po hitnome postupku. Provedba samoga zakona neće iziskivati osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnome proračunu Republike Hrvatske. Zahvaljujem na pažnji. **Zgrebec, Dragica

i njegovo uspostavljanje neće trebati dodatnih sredstava, da neće trebati dodatnog zapošljavanja, da neće trebati dodatnog tehničkog opremanja je nemojte se ljutit ali neozbiljno. Pa mi smo ove godine samo zbog jednog softvera kasnili s određenim procesima 5-6 mjeseci. I nije istina da Republika Hrvatska ima sve uspostavljeno da može funkcionirati i da možemo povlačiti ova sredstva, naprosto nije istina. I dovest ćemo se opet u priliku zbog toga da bi rekli da nam ništa ne treba, da sve imamo, da nam ne trebaju nova sredstva, da ćemo u jednom vrlo zahtjevnom poslu u principu napraviti greške u koracima i da nećemo povući sredstva. Prije svega kontrola i kontrolni sustav je možda najbitnija stvar u svemu ovom jer određene institucije koje imaju namjeru ili želju aplicirati prema sredstvima nisu baš možda naučena na pravila igre koja su tamo. Jedna greška u koracima, vidjeli smo što se dogodilo našim susjedima Slovencima, koliko su za određene projekte … državnog interesa morali vratit novaca. ova konstatacija u točki 3. koja je ovako lakonski napisana ne stoji. I druga stvar gospođo potpredsjednice, ovo je još jedan od zakona koji se ne drži odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti gdje naprosto jedno ovako odredbe koje se tiču mnogih proračunskih korisnika, a isto tako i drugih, mora sadržavati nekakav fiskalni efekt i fiskalni učinak. mislim članak 5. Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Međutim, ova Vlada je donijela zakon ali se nažalost njega ne drži i ja odgovorno tvrdim da će vama ako želite povući sredstva itekako trebati oformit nove službe i tehnički ih opremiti. **Zgrebec, Dragica Što se tiče sustava, sustav funkcionira i postavljen je za 27213. Ovo što sad radimo, što danas se prezentira u Saboru i oko čega će biti rasprava je sustav za razdoblje 14-20. Dakle ovo je početak jednog formalnog dijela, a za ovaj formalni dio uspostavljanja sustava bile su određene brojne predradnje od strane velikog broja državnih tijela i velikog broja službenika. Dakle ovo je proces na kojem se intenzivno radi, a ovo što dolazi pred vas je zaključenje toga procesa što se hrvatske strane tiče. Što se tiče samoga softvera, neću puno komentirat, bilo je puno riječi o tome. Dakle Europska komisija imala je jedan …, mi smo imali drugi. Ono što je važno, da niti jedan projekat nije kasnio zbog toga što akreditacija nije dobivena u prvom pokušaju, ali ono što mogu utvrdit u ovom trenutku da Hrvatska ima jedan od najboljih softvera za praćenje sustava upravljanja i kontrole, puno boljeg nego mnogim zemljama članicama.

(ID - DI)** Poštovana gospođo potpredsjednice, predstavnici Vlade, gospodo zastupnici. Ma jasno je da ovaj zakon košta i tu nema nikakve dileme i lako ćemo mi isto tako za softvere, međutim da idem na sam zakon. Kada govorimo o ovim europskim strukturnim investicijskim fondovima, onda je tu riječ o Europskom fondu za regionalni razvoj, socijalnom fondu, kohezijskom fondu, europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo, poljoprivrednom fondu, za ruralni razvoj. Zatim sredstva … ili europskim strukturnih investicijskih fondova koriste se kao operativni programi programi konkurentnosti, kohezije, učinkovitih ljudskih potencijala, ulaganje za rast, radna mjesta i ono što je naročito bitno za nas jer smo zemlja koja graniči na nekoliko km sa svim zemljama u okružju ili nema kraja koji ne graniči takoreći 50 km sa nekom susjednom zemljom to su IPA programi prekogranične suradnje Hrvatska-BiH, Hrvatska-Srbija, Slovenija-Hrvatska, Italija-Hrvatska itd. Međutim da, i ovo treba reći, da u prvih godinu dana, da može se reći da od Europe i nismo imali onoliku korist kojoj smo se nadali. Tu jasno ja ne mislim na europske zastupnike koji mjesečno troše za ništa da se tako izrazim 30 000 eura, 300 000 kuna godišnje. A neki su ulazili sa 20-ak tisuća glasova što je lakrdija, ali pustimo sada to. Hrvatskoj sigurno treba Europa, ali i Europa treba Hrvatsku. Mi smo mali, takvi smo kakvi smo, ali od Hrvatske je daleko više usuđujem se reći dobila u ovih i zadnjih godinu dana i prije toga Europa no što smo mi dobili od Europe. Npr. tko je privatizirao naš telekomunikacijski sustav, bankarski sustav, turistički sustav, da ne govorimo o kreditima ili ovisnosti Republike Hrvatske o kreditnom zaduženju, da ne govorimo o uvozu, da ne govorimo o činjenici da smo naše tržište ustupili njihovim lancima itd., itd. Mi smo 2013. godine, znači prošle godine, u fondove Europske unije uplatili nekih milijardu i 800 milijuna kuna. Povratili smo neznatno iznad tog novca. Ono što mene najviše smeta, da kad govorimo o Europi da Hrvatska može do 2020. povući recimo dva puta više novaca no što će uplatiti, ali i kada bi se to dogodilo i ako se to dogodi prioritete će nam jasno određivati Europska unija i kroz ta sredstva koja nam se vraćaju mi smo na neki način njihovo tržište. Tko nama određuje prioritete vizavi onih milijardu 800 milijuna kuna prošle godine, a ove godine uplaćujemo blizu 4 milijarde kuna. te prioritete administracija u Bruxellesu odnosno Strassbourgu. I u svakom poslu 50% je robe koja se uvozi iz Europske unije. I što mi radimo? Mi indirektno i kroz takvu jednu formu gasimo vlastitu industriju. 1980. godine kakva god da je bila ona država ali u industriji je radilo 700 000 ljudi i industrija je bila 30% bruto društvenog proizvoda. Danas u industriji Republike Hrvatske radi ispod 200 000 ljudi i industrija je negdje 10% bruto društvenog proizvoda ove zemlje. To je hrvatska realnost. Da i ono što se stalno govori u zadnje vrijeme da od ulaska u Europsku uniju da nam je pojeftinio taj roaming. Koja je razlika između novih i starih članica? Europa je njima došla i Europa o tome vodi računa i tako se ponaša pod navodnicima. Neću reći kao gost u njihovoj kući, a mi smo ušli u Europu i jasno da se moramo ponašati po tim njihovim pravilima. Hrvatska sigurno kao zemlja nije idealna, nije besprijekorna, ali boga mi to nije niti ova briselska administracija koliko god se mi trudili glorificirati ne znam istu u Bruxellesu, odnosno Strasbourgu. Daleko od toga da Europa nije ispunila svoj cilj. Na njihovom teritoriju od '45. godine nije bilo rata i to je ono sigurno najbitnije. Ne daj Bože da je s druge strane Hrvatska ostala izvan EU. Znači svi smo za Europu, ali stalno slušamo i onu mantru da se mi moramo naprosto s nekim usklađivati. Ali ja vas uvjeravam da tako nije u starim članicama EU. Nemam ništa protiv toga, ali bi ponekad trebali znati naglasiti i vlastitu politiku. Hrvatska bi teoretski mogla računati negdje milijardu eura godišnje. Mi ćemo uplaćivati u tom periodu do 2020. ili uplatit ćemo 50% tog iznosa. Rekoh prve godine smo uplatili negdje milijardu i osamsto milijuna kuna i vratilo nam se cirka neznatno iznad tih milijardu i osamsto milijuna kuna, ali na način da su prioritete određivali u Bruxellesu odnosno Strasbourgu i tvrdim da smo sami disponirali sa tih milijardu i osamsto milijuna kuna ili ove godine sa 4 milijarde da bi neke prilike kad je riječ o hrvatskom gospodarstvu možda bile i nešto drugačije. Evo moj grad je dobio nekih 100 000 kuna za neki fitnes na otvorenom. Zamislite čime nas Europa obdarila? 100000 kuna za fitnes, umjesto da se ljudi relaksiraju u kampanji. Evo mi smo povukli sredstva za fitnes. O.k. Ali mislim da bi bilo daleko bolje ili poželjnije da se je 100 000 kuna dalo nekom malom ugostitelju ili nekom obrtniku ili šta ja znam za nešto drugo. Da li je iz Bruxellesa i jedna kuna došla u Republiku Hrvatsku za očuvanje radnih mjesta. To je ono što mene ponajviše zanima. Čak bih se usudio reći da u ovoj prvoj godini i nije. To ne znači da ako se gradi vodoopskrbni sustav ili sustav odvodnje u nekome gradu da se ne zapošljava ljude. Ali u pravilu tehnika, uređaji su iz zapadne Europe, radna snaga je otprilike naša. Jasno da se pomaže i u zapošljavanju ljudi, ali da je i jedna kuna išla direktno za očuvanje nekog radnog mjesta sumnjam. Da li smo u ovih koliko šest, sedam mjeseci ili dobili i jednu kunu za poplave koje su bile u istočnoj Slavoniji doslovce biblijskih razmjera. Nismo! Zašto sam spomenuo šest mjeseci? Zato jer smo prije toga imali jednu drugu sličnu kataklizmu u Gorskom kotaru kad je došlo do smrzavanja šume. Sumnjam da smo dobili i jednu kunu iz Bruxellesa za eliminiranje štetnih posljedica one elementarne nepogode. Ja razumijem da Europa nije kasica prasica. Europa nije niti samoposluga, ali ovakva Europa nije baš ni ono svjetlo na kraju tunela kojem smo se nadali. Za europske zastupnike vjerojatno da, za ostale građane vidjet ćemo. Sve u svemu vidjet ćemo koliko će u narednom periodu novaca Hrvatska uspijevati povratiti. Ono što je možda najbolje o čemu to su sredstva čini mi se gotovo 8 milijardi eura namijenjena borbi protiv nezaposlenosti mladih diljem EU. To bi trebalo omogućiti nezaposlenim ljudima mlađim od 25 godina dobivanja nekog zaposlenja, prvog zaposlenja ili pripravništva u roku od 4 mjeseci od nastupa nezaposlenosti. Želim vjerovati da ćemo barem ova sredstva iskoristiti i da neće jedino dobro što se dogodilo biti niži roaming. gospodine zamjeniče. Nakon iščitavanja ovog zakona ono što sam prvo primijetio to je u stvari da ovaj zakon nije potpun do kraja, odnosno da je prilično površan što ga na neki način čini upitnim i cijeli njegov smisao dovodi u pitanje. to ću u nastavku pokušati elaborirati, a sad bih nešto sadržajno o elementima. Dakle ono što je govorio i gospodin Puljiz. Kako je i u samom prijedlogu navedeno ulaskom u novu financijsku perspektivu 2014./2020. otvara se mogućnost korištenja financijskih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Radi se, dakle o pet fondova, o Fondu za regionalni razvoj, socijalnom, kohezijskom, Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te Europskom poljoprivrednom fondu za regionalni razvoj. U članku 2. je navedeno kako dokumente za korištenje sredstava iz fondova izrađuje RH, a usvaja ih Europska komisija. A to su partnerski sporazum, dakle on utvrđuje strateška područja ulaganja, prioritete i mehanizme korištenja sredstava i operativni programi. Za programe ovaj prijedlog kaže da su to dokumenti kojima se provode europski strukturni i investicijski fondovi. To je zanimljiva formulacija, ne toliko bitna ali mislim da se dokumentima ništa ne provodi, možda se određuje način provedbe, međutim velim to je detalj koji nije tako bitan ali evo može se se i o njemu razmisliti. Nadalje, prijedlog u članku 4. navodi se da se sredstva iz fondova koriste na temelju programa koji se dijele u 4 skupine, neću ih sada nabrajati. Sve je uglavnom korektno i jasno opisano prijedlogom. Međutim, ovaj prijedlog zakona govori o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih fondova i on govori ustvari sljedeće, on govori o tome što čini taj okvir. Od koordinacijskog tijela preko svih tijela u sustavu upravljanja kontrole kroz sve operativne programe pa sve do neovisnog revizijskog tijela. Nakon toga definira da će koordinacijsko tijelo ustvari biti nadležno za poslove regionalnog razvoja i fondova, dakle govorimo o ministarstvu, navode se njegove funkcije i sve pozivajući se na Uredbu 1303 iz 2013. koja utvrđuje zajedničke odredbe o svim navedenim fondovima i za koju u ocijeni stanja izrijekom je navedeno da izravna primjena te uredbe nije moguća u određenim dijelovima. I baš je te dijelove ustvari trebalo i definirati ovim zakonom. Nadalje, zakon govori da se u svakom od ovih tijela u sustavu upravljanja i kontrole utvrđuju upravljačka tijela, tijela za uvjeravanje, tijela za reviziju, a ponegdje i tijela za kontrolu. U svakom slučaju puno tijela od kojih je jedino za Ministarstvo regionalnog razvoja, Agenciju za plaćanje u poljoprivredi i kako se da iščitati Agenciji za reviziju u sustavu europskih fondova jasno i konkretno o kojim se to institucijama radi. Sva ostala tijela i njihove dužnosti bit će definirane uredbama Vlade i to u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona. U zakonu stoji da sva ta neodređena tijela imaju obvezu izraditi strategiju organizacijskog razvoja koja sadrži prikaz njihovih administrativnih kapaciteta ili jednostavnije rečeno koliko imaju ljudi i koliko im je još potrebno za obavljanje još neodređenih dužnosti pa ako bude potrebno koordinacijsko tijelo će Vladi uputiti prijedlog za jednostavno rečeno nova zapošljavanja. I to bi bio sažetak prijedloga. Zašto se prepušta da se uredbama uređuju institucije u sustavu upravljanja fondovima? Osim naravno za ove tri koje smo naveli? Zašto nisu mogle biti navedene u ovom prijedlogu, koji su argumenti? U cijelom tom kontekstu potpuno je nelogično da uredbe imaju biti donesene za 30 dana od stupanja na snagu zakona, a u samom zakonu odrediti da ta tijela imaju odrediti i strategiju organizacijskog razvoja i administrativne kapacitete sukladno zadacima kojim će im biti dani još neodređenim uredbama. Drugim riječima ispada kao da je smisao svega da zakon definira kako će se nekim neodređenim tijelima moći zaposliti još ljudi, ukoliko se pokaže potreba koju zakon ne definira. Doduše tijela bi trebala kako se kaže u jednom članku već biti u sustavu javne uprave jer to se navodi dakle u ocijeni da neće biti potrebna dodatna sredstva. I to ćemo vidjeti, odnosno držat ćemo tu Vladu za riječ da novih zapošljavanja, odnosno osnivanja novih tijela neće biti. Postavlja se dalje pitanje zbog čega se zakon donosi po hitnoj proceduri? Nitijedan od razloga za hitnost, čak ni ovaj koji je naveo zamjenik, nije trebao utjecati na to da ovaj zakon ide po hitnoj proceduri. Ovaj zakon je u proceduru trebao doći puno ranije, dakle početkom ove godine, i to u redovitoj proceduri kako bi se pravovremeno mogli uključiti svi zainteresirani subjekti budući da su krajem prošle godine već bile objavljene sve relevantne europske regulative. Također, očekivali smo da će Vlada s najvećim žarom raditi na obavljanju dakle svih poslova nužnih da sredstva predviđena za Hrvatsku u 2014. što prije dođu do hrvatskog gospodarstva. Jedan od tih poslova je i utvrđivanje i definiranje institucija koje sudjeluju u upravljanju fondovima, no to se nije pokazalo točnim. Na ovaj način hitnost donošenja prebacuje se na Sabor, proklamirana hitnost je čak suprotna i duhu i slovu upravljanja europskim fondovima koji zahtijevaju partnerstvo i uključenost svih zainteresiranih za širom javnom raspravom od one na webu ministarstva u roku od 30 dana pa tko vidi, vidi. Pogotovo jer se radi o sadržaju i terminologiji koja je poznata vrlo uskom krugu ljudi, dakle stručnjaka, a puno manje svim zainteresiranima koji žele participirati i aplicirati u fondovima EU. Zbog čega stotine milijuna eura čekaju i što čini Hrvatska vlada da oni uđu u hrvatski financijski sustav? Po svemu sudeći Vladi se nikud ne žuri jer 6 mjeseci je čekala da Saboru predloži zakon koji utvrđuje poslove i nadležnosti hrvatskih institucija i to još velim po meni nepotpuno. Koliko će se čekati da se obave svi drugi poslovi i da bi ta sredstva mogla krenuti prema konkretnijim projektima, da bi Hrvatska mogla početi koristiti sredstva za 2014.? Naredne godine potrebno je sklopiti s Europskom komisijom tzv. partnerski sporazum i potrebno je da Europska komisija odobri programe koji se navode u ovom zakonu. Očekivali smo da će Hrvatska biti u grupi zemalja koje će žurno savladati ovu proceduru jer Hrvatska je jedina država koja je u krizi već 6. godinu i iskorištavanje ove razvojne šanse je jedan od načina izlaska iz krize. Međutim, Hrvatska je svoj partnerski sporazum predala među posljednjima, 22. travnja 2014., dakle zadnji dan koji je Europska komisija odredila kao mogući datum predaje partnerskog sporazuma. Za razliku od Hrvatske Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i neke druge države kojima su europski fondovi važni predali su svoj sporazum na početku godine čim je to postalo moguće, čim je počela financijska perspektiva. I kao rezultat danas imaju danas imaju potpisane i odobrene partnerske sporazume i čekaju odobrenje svojih operativnih programa. A Hrvatska čeka tek odobrenje partnerskog sporazuma kako ga je među posljednjima predala, vjerojatno će među posljednjima dobiti i odobrenje. Operativni program Hrvatska još nije predala. Ponovo se čeka zadnji dan, a to znači da će i odobrenje dobiti među zadnjima. Konačni rok koji je komisija sama zadala za odobrenje operativnih programa je siječanj 2015. To jednostavno znači da tijekom ove godine neće biti raspisan niti jedan natječaj za dodjelu sredstava iz fondova koji su za Hrvatsku rezervirani u 2014., jer raspisivanje natječaja nije moguće prije nego komisija odobri operativne programe. Da bi se mogli potpisivati ugovori, vršiti isplate potrebno je savladati još jednu prepreku, Europska komisija mora provjeriti rad institucija koje će upravljati europskim sredstvima, tj. Europska komisija mora akreditirat hrvatske institucije upravo one o kojima mi danas donosimo zakon kojim još nije navedeno ni koje to institucije jesu nego to ćemo uraditi uredbama Vlade. A Hrvatska vlada akreditaciju namjerava zatražiti tek u studenom ove godine što stoji ponosno na internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja. Što to znači, a to znači da početak priliva sredstava koji su za Hrvatsku rezervirani u 2014., dakle nešto više od 800 milijuna eura možemo očekivati tek u ljeto iduće godine, dakle negdje u ovo doba, godinu i pol dana nakon ovog sedmogodišnjeg financijskog razvoja i to ako sve prođe dobro, ako ne bude opet značajnijih problema s akreditacijom kao što smo imali prilike prije vidjeti. I evo maloprije je to rečeno, tako da ne bih to ponavljao. Početak korištenja sredstava iz EU fondova za razdoblje 2011.-2020. je nešto što je u cijelosti bilo pod kontrolom, i je utjecajem ove Vlade. Dakle, brzi početak korištenja sredstava je primjer na kojem je mogla dokazati vlastitu sposobnost i učinkovitost, tu je niko nije smetao, tu niko nije ostavio loše naslijeđe osim nasljeđa u obliku dovršenih pregovora o članstvu zbog kojeg ovaj posao uopće moramo i raditi. Ovo je doduše samo nastavak trendova koje smo vidjeli na brzini kojom je počelo korištenje sredstava namijenjenih Hrvatskoj u 2013., povlačenje tih sredstva je počelo tek u travnju ove godine zbog razloga koje sa maloprije spomenuo i valjda smo jedina zemlja u svijetu koja ima takve razloge koji nas usporavaju i zaustavljaju u realizaciji onoga što nam je prijeko potrebno. Rezultati su takvi kakve vidimo. Velika kašnjenja u stvaranju uvjeta za priljev sredstava iz Europske unije. Dakle, nedovoljno učinkovito, nedovoljno ambiciozno, daleko od onog što bi trebalo za državu i gospodarstvo koje onemoćalo od duge i teške gospodarske krize. Ali Europsku komisiju naša kašnjenja ne zanimaju, ona se drži i držat će pravila kako je zamjenik rekao M+3 koja kaže da su sredstva rezervirana za 2014. moraju trošiti do kraja 2017. Dakle, sve što je bilo rezervirano u ovoj godini i nije se potrošilo do kraja 2017. bit će Hrvatskoj oduzeto i vraćeno u proračun i komisiju apsolutno ne zanima kada smo počeli ta sredstva trošiti, i zbog čega ih nismo počeli trošiti na vrijeme i zašto ih nismo potrošili. ovom prilikom apeliram na Vladu, na ministarstvo da učini sve kako ne bi ostalo sredstava koja ćemo morati vratiti u proračun jer to je za Hrvatsku i za naše gospodarstvo, uopće za razvoj cjelokupnog,

Predlagatelj nije obrazložio uopće zašto je hitnost ovog zakona niti, a da bi ga dobro mogao obrazložiti najbolje bi bilo da je ministar ovdje, ali njega nema nikada. Hitnost se inače, i bilo kojega, pogotovo zakona donosi u situacijama kad je potrebna reakcija na nepoznatu situaciju ili eventualno kad je potrebna nužna reakcija na iznenadnu situaciju. Ovdje nije niti nepoznata niti iznenadna situacija. Ovdje je sve odavno poznato ali ministarstvo uspavano radi. Jedino je opravdano da smo ovaj zakon imali s datumom ulaska u Europsku uniju i ne postoji niti jedan razlog zašto to nije tako i što je onda bar od 1.7. prošle godine do danas radilo ministarstvo. I sada u 3 dana treba donijeti po hitnom postupku. Kada bi, evo nedavno je bila, maturanti su polagali maturu, da je bilo iz politike i gospodarstva pitanje što je zadaća Ministarstva regionalnog razvoja, ja sam uvjeren da vjerojatno niti jedan učenik ne bi znao odgovor. Hvala lijepo. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Mariću, vi ste u pravu, premda je zamjenik rekao jednu rečenicu o hitnosti donošenje zakona. Ovaj zakon doista nije smio ići u hitnu proceduru, dapače procedura je trebala početi već odavno, trebala je biti redovita kako bi se svi zainteresirani, dakle svi oni koji žele aplicirati, koji žele, svi zainteresirani subjekti koji imaju namjeru sudjelovati u izvlačenju sredstava iz Europskih i investicijski i strukturnih fondova mogli na vrijeme uključiti i kako bi se uopće ova tematika koja je doista teška za razumijevanje, stručna, puna termina koje nismo imali prilike do jučer s njima susretati se, niti raditi na takvim temama, dakle kako bi se ljudima moglo pomoći. A hitnost zakona je u ovom slučaju samo prebačena na Hrvatski sabor, evo vam to, to je hitno, premda velim ovako oguljen zakon teško da će i u hitnom postupku nešto doprinijeti hrvatskom gospodarstvu koje zaista ide sve dublje i dublje i ne znamo gdje će završiti. Hvala

o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine. Već je i u uvodnom izlaganju zamjenika i u nekim raspravama ukratko iznesen sukus ovog prijedloga zakona. Ja bih želio samo ponoviti i istaknuti u ime kluba HNS-a da sama činjenica da se donosi po hitnom postupku, ali s druge strane je činjenica da je ovo jedan, što može otvarati pitanje zašto hitni postupak za nešto što je poprilično jednostavno kad ga čitamo. Dakle, kao prvo, iznimno je dobro da su zakoni i da drugi zakoni budu jednostavni, čitljivi i jasno usmjereni u onome segmentu i provedbe i određene kontrole. Sasvim je jasno isto tako što nije do sada u izričaju izrečeno, a to je da ovaj zakon se nije mogao donijeti prošle godine, nego zbog same procedure provedbenih i delegiranih akata te smjernica u kojima se u značajnoj mjeri razrađuju uvjeti provedbe navedenih uredbi te funkcije tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava Europska komisija predstavlja zemljama članicama tek u ožujku 2014., a usvojila iste u svibnju 2014. godine. Dakle, postoje jasni i temeljiti razlozi zbog čega se ovaj zakon nije mogao ranije učiniti. Isto tako sasvim je jasno i kad se raspravlja o partnerskom sporazumu koji naravno nije dio predmeta rasprave, ali je vezan za zakon je jasno da uglavnom svi, sve članice EU su sa partnerskim sporazumom išle u 2014. godini i da su te procedure i usvajanje partnerskih sporazuma vezane za svaku zemlju pojedinačno po specifikumu zemlje, programima i potrebama, kao što i operativni programi koji su vezani naravno prvenstveno za usvajanje partnerskog sporazuma u tom segmentu idu po toj proceduri. Prema tome Hrvatska, ako je netko predao u siječnju, a mi u travnju ili svibnju partnerski sporazum, ne bi i neće kasniti po tom pitanju, to mora javnosti biti sasvim jasno jer sve zemlje EU su u sličnoj ili istoj proceduri. Isto tako ono što je ključno u okviru ovoga zakona da je on došao pred Hrvatski sabor u onom terminu kad je mogao doći, kad je usvojeno i preporučeno i postavljeni okviri unutar EU, a ono što je ključno za sve nas ovdje, i hrvatske građane i gospodarstvo s obzirom da je cilj i europskih fondova i našeg članstva u EU u biti društveni gospodarski razvoj, gospodarski rast, konkurentnost, veća stopa nezaposlenosti i inovativnosti, dakle ti ciljevi se ovim zakonom ostvaruju, ostvarivat će se i sa operativnim programima, odnosno korištenjem fondova. Mi u svakom slučaju u tom segmentu ne kasnimo. Ono što je u ovoj prvoj fazi bitno, kako Hrvatskoj kao uplatiteljici onog svog, svoje participacije u proračunu EU da sredstva u prvim godinama, odnosno prošloj i ovoj godini budu u svakom slučaju veća nego što uplaćujemo, da se kvalitetno pripreme svi programi i da natječaj kojih već ima, određene avanse su i povućeni, da budu adekvatni onim potrebama gospodarskog razvoja, da sve institucije, i upravljačka i kontrolna tijela budu postavljena kao temelj jer ne govori se n+3 tek tako da bi se moglo reći moramo do 2017., imamo mi 3 godine da povučemo iz 2014. Ne, ključno je da mi postavimo kvalitetno sva tijela za upravljanje i povlačenje sredstava, da ono što nije do sad rečeno, a dosta u raspravama razgovaramo, da osiguramo onaj prostor koji je vezan za jedinice lokalne samouprave, da administrativno oni kapacitirano budu pripremljeni da mogu pripremati projekte, isto tako da ih pripremimo da mogu imati sufinanciranje ili kreditiranje preko HABOR-a, mogu. Da mogu povlačiti sredstva, da mogu građanima na lokalu osigurati taj napredak ili naći razlog zbog čega postoje ovi fondovi, i to su isto ključni kapaciteti koji se ne definiraju ovim zakonom, ali u biti iznimno su vezani za ovaj zakon i na tome se intenzivno radi kako bi se osiguralo jedinicama lokalne samouprave da mogu pripremati kvalitetne projekte da povlače sredstva iz strukturnih fondova. Ono što bih naravno još po tom pitanju želio naglasiti, a to je kod uspostavljanja svih tijela koja će se uspostaviti uredbama jer je puno jednostavnije i pragmatičnije, da se može prilagođavati situaciji i trenutku i unaprjeđivati sa određenim uredbama ako se uoče potrebe, a to je da se iznimno vodi računa i u okviru kontrole i upravljanja svim ovim postupcima, vodi računa o učinkovitosti povlačenja sredstava. Učinkovitosti ne samo uplatili smo u proračun x, a povlačimo y, nego učinkovitost koja je vezana baš za gospodarski razvoj, baš za zapošljavanje, za socijalni i društveni napredak Hrvatske jer kad sredstva se povuku, projekti budu realizirani, iznimno je bitno da znamo ako smo 100 nečega, 100 kuna, povukli sredstava, ako se kroz određeni projekt uložilo ili u infrastrukturu ili gospodarski ili socijalni razvoj, da je efekt tih 100 milijuna puta određeni koeficijent. I tu će biti ključ u biti uspjeha povlačenja sredstava. Mi možemo uplatiti ove godine 4 milijarde kuna u proračun EU, povući 5 milijardi iz europskih fondova, naravno, različiti subjekti, ali ono što je ključno nakon toga, znači osim te jednostavne matematike uplatili smo ovoliko, povukli smo onoliko ključan je rezultat da li tih danas u 2014.očekivanih pet milijardi radi onaj efekt da je pokrenulo dodatno gospodarstvo, da postoji određeni koeficijent koji je ukazao da je i određena potrošnja porasla dva puta, da je zaposleno toliko i toliko građana. To su oni segmenti koji su puno važniji, mada prividno izgleda da je osnovna stvar jesmo platili 4 povukli 5, ali ključna je situacija da ta učinkovitost projekata ima faktor koji umnožava korisnost za RH. Znači dva su bitna elementa, da se povlači više sredstava nego što se uplaćuje što je sasvim jasno da će tako biti, a drugi je onaj element da svi projekti zbog kojih se povlače sredstva imaju onaj koeficijent učinkovitosti koji pojačava sam značaj i ulogu europskih fondova u jačanju i gospodarskog razvoja, ali ono što je bitno i socijalnih programa. I još jednom ponavljam klub HNS-a podržava ovaj zakon.

ministra, uvažene kolegice i kolege. Naravno za početak treba reći da će klub SDP-a podržati Prijedlog Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ovdje se rekao bih u prvom redu radi o tehničkom zakonu čiji je cilj uređenje onih područja koja su uredbom EU broj 1303/2013 u pogledu koje države članice imaju izbor u pogledu subjekata za koje stvaraju prava i obveze odnosno detaljnog sadržaja tih prava ili obveza. Tu je donekle zanimljiva situacija specifična situacija da se ovdje razrađuje materija za … uredbe jer naravno kada se propisi EU … pravni sustav u pravilu za uredbe ne donosimo provedbene propise nego samo za direktive. Ovdje se ipak predlaže donošenje odgovarajućih propisa radi implementacije jedne uredbe EU u hrvatski pravni sustav. To je stoga što je kako je u uvodu rečeno, izravna primjedba ove uredbe nije moguće veće potrebno učiniti izbor na nivou svake zemlje u pogledu tijela institucionalnog okvira te institucija koje obavljaju funkcije koordinacijskog tijela i neovisnog revizijskog tijela. To su kako se navodi središnja tijela državne uprave i tijela javne vlasti i slažem se sa kolegom iz HNS-a da je dobro da se možda stvorio neki širi okvir ukoliko će kroz naredno razdoblje ili godine koje slijede, dolaziti do određenih promjena u strukturi upravnih tijela da ovaj se zakon ne mora mijenjati nego tako da se može primjenjivati na odgovarajući način. toga se i uspostavlja institucionalni okvir za upravljanje i provedbu europskih strukturni investicijskih fondova u RH u ovom financijskom razdoblju. Određuju se ovdje institucije koje obavljaju funkcije koordinacijskog tijela za upravljanje ESI fondovima i neovisnog revizijskog tijela te njihove funkcije i odgovornosti. Dakle ukratko, definira se koja tijela obuhvaćaju institucionalni okvir za upravljanje i provedbu europskih strukturnih investicijskih fondova određuje se da je koordinacijsko tijelo središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnog razvoja i fondova EU te koje te koje funkcije obavlja, dakle radi se jasno o Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, a kada govorimo o neovisnom … tijelu govori se o Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU skraćeno ARPA. Nadalje, pobliže se određuju tijela u sustavu upravljanja i kontrole u sklopu tog institucionalnog okvira za svaki program kojim se podržavaju ciljevi navedeni u ovom zakonu, određuje se kada upravljačko tijelo pojedinog programa može delegirati dio svojih funkcija na jedno ili više posjedničkih tijela. Nadalje, Vlada RH se ovlašćuje odredbama razraditi dužnosti pojedinih tijela tijela koji su navedeni u članku gdje se u okviru pojedinog sustava upravljanja i kontrola određuje koje institucije obavljaju pojedine funkcije kako su navedene u zakonu. Dakle radi provođenja ove Uredba EU broj 1303/2013 moraju se utvrditi vrste tijela u institucionalnom okviru za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova, a što predstavlja osnovni preduvjet za korištenje alokacija dodijeljenih RH u tom financijskom razdoblju od 6 godina. Stoga jednostavnim rječnikom govoreći usvajanje ovog zakona jest preduvjet za korištenje sredstava iz tih fondova u tom narednom razdoblju. Iz onoga što je prezentirano nalazimo da ovaj zakon dobro i precizno definira sve navedeno i uspostavlja rekao bih jasan i efikasan okvir za provođenje navedene uredbe i stvara preduvjete za korištenje novca iz EU koji koji se alocira u Hrvatsku putem europskih fondova. Jasan je i precizan kažem, ali i dovoljno širok da neće biti potrebne promjene ovog zakona ukoliko dođe do nekakvih promjena u sustavu u sustavu državne uprave ili u promjenama u tijelima koje su zadužene za provedbu ovih ciljeva i programa ukoliko za to postoji potreba. Stoga mi u klubu SDP-a podupiremo donošenje ovog zakona kao i njegovo donošenje po hitnom postupku. Hvala.

Poštovana gospođo potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Ulaskom u novu financijsku perspektivu Europske unije za razdoblje od 2014.-2020. Republici Hrvatskoj se otvaraju mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova a u skladu sa Uredbom br. 1303 iz '13.-te Europskog parlamenta i Hrvatska će dakle u razdoblju od 7 godina, biti će joj na raspolaganju negdje oko 11,7 milijardi eura iz Fonda za regionalni razvoj Europske unije, Kohezionog fonda i Fondova zajedničke agrarne politike. S obzirom na našu gospodarsku krizu količina bezpovratnih sredstava se može doista smatrati prilično visokom. Međutim postavlja se opravdano pitanje hoće li Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, fizičke, pravne osobe odnosno domaća poduzeća imati dovoljno snage za povlačenje i dovoljno sposobnosti za povlačenje tih sredstava. Sjetimo se da nam je prilikom ulaska u Europsku uniju jedna od glavnih političkih mantri kojih smo svi zagovornici Europske unije govorili da će jedan uplaćeni euro u europsku kasicu iz nje natrag povući tri. Međutim, sada smo došli do situacije da želje i stvarnost ne idu uvijek u istom smjeru. Da bi naše želje pretvorili u stvarnost potrebna nam je dobra organiziranost i izuzetno velika sposobnost u povlačenju sredstava. Međutim, Vlada je nedavno objavila da namjerava sredstva iz europskih fondova u najvećem dijelu usmjeriti prema unapređenju prometne infrastrukture prije svega za renoviranje željezničke infrastrukture, sustava za zbrinjavanje otpada. Ova objava bi praktički mogla označavati definitivno opredjeljivanje Vlade za nastavak poticanja ulaganja u velike infrastrukturne projekte i očito da samo u tom dijelu misli ulagati dok u neke druge dijelove očito ne. Pa to definitivno neće imati onaj ekonomski učinak i ekonomski rast i zapošljavanje koje bi mi mogli očekivati. Naime, ja ću ovdje ukazati na jednu nelogičnost. Iako raste broj povučenih sredstava iz europskih fondova u isto vrijeme raste i nezaposlenost u Hrvatskoj. što više novaca povlačimo iz europskih fondova to je veća nezaposlenost i manje novaca u državnom proračunu. Kako je to moguće? Dakle očigledno je da sredstva koja dobivamo ne ulažu se u proizvodnju, ne ulažu se u otvaranje novih radnih mjesta. Gledajući ovih 10 projekata koji su do sada izvukli najviše novaca iz pristupnih fondova Europske unije jasno je uočiti da ti projekti nisu pridonijeli konkurentnosti našeg gospodarstva odnosno otvaranja novih radnih mjesta. Dakle, ovi problemi hrvatskog gospodarstva, visoka razina javnog i privatnog duga predstavljaju doista veliku prepreku ekonomskom oporavku i u strukturi domaće ekonomije jednostavno nedostaju ona mala i srednja privatna poduzeća koja bi svoje poslovanje temeljile na inovacijama, ljudskom kapitalu i suvremenim proizvodnim informatičkim tehnologijama koja bi bila konkurentna na međunarodnom tržištu. Dosadašnje ekonomske politike i cjelokupan ekonomski model nisu bili usmjereni na razvoj ovog sektora i u proteklim godinama život za ovakva poduzeća bio je gotovo nepodnošljiv. I upravo raspoloživost za Hrvatsku europskih fondova mogla bi biti velika prilika upravo za ta mala i srednja poduzeća koja bi u kratkom roku mogla pokrenuti investicijskih ciklus i otvoriti nova radna mjesta i to na tisuće novih radnih mjesta. Stav našeg kluba je da ukoliko Vlada ne bude poticala privatna poduzeća u onim sektorima u kojima Hrvatska ima određene komperativne prednosti da nećemo imati onu korist od ovih strukturnih fondova i da će se naša gospodarska kriza i dalje produžiti. Zemljama kada usporedimo naše susjedne zemlje ili zemlje koje su nedavno ušle, koje su neposredno prije nas ušle u tada se može vidjeti da je u prošlom sedmogodišnjem razdoblju tim zemljama na raspolaganju bio paket subvencija iz Europskih, Strukturnih i Kohezionih fondova u visini od čak 208 milijardi eura. I tim, može se vidjeti da najviše sredstava iz Europskih fondova praktički povukle su Baltičke zemlje, Slovačka, Češka i Poljska a vrlo nisku razinu apsorcije fondova imale su Bugarska i Rumunjska i Slovenija. Iskustva iz zemalja novih članica Europske unije u korištenju EU fondova su različita. Ipak mogu se prepoznati tri ključne poluge uspješnog iskorištavanja sredstava koja su tim zemljama bila na raspolaganju a to je jasno definirane Vladine Vladine industrijske politike, razvijen institucionalni okvir te odlučnost da se fondovi koriste kroz instrumente tržišne alokacije sredstava. Nadalje ono na što želimo upozoriti ovdje prilikom evo donošenja ovog prijedlog zakona je slaba pripremljenost državne birokracije i neinformiranost potencijalnih korisnika sredstava što će im sve biti na raspolaganju. U Hrvatskoj na pripremi projekata u javnom sektoru radi oko 1000 ljudi, možda malo više ili manje koji znaju pisati projekte. Međutim, dobar dio tih projekata koje pišu zaposlenici javnog sektora prilično je loš. Prema tome, na tom području treba ozbiljno poraditi jer praktički Hrvatska ovog trenutka izgleda kao parna lokomotiva, još se uvijek zagrijava na pokreta prema europskim fondovima. Bili smo svjedoci kojekakvog razbacivanja projekta. Sjećamo se da je i ministar Grčić najavio da u portfelju ima preko 200 projekata u vrijednosti od preko 20 milijardi kuna koji će se financirati iz strukturnih fondova. To je negdje oko 1/3 novca koji bi nam bio na raspolaganju u sljedećih 7 godina pa se postavlja pitanje gdje su ti projekti, gdje ih se može vidjeti, kakvi su to projekti. Logično je bilo da ih Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova objavi, međutim to očito se nije dogodilo. Dakle ono na što posebno želimo skrenuti pozornost je da Hrvatska, a posebno dakle tu mislim na jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju donijeti jednu jasnu strategiju u kojem smjeru se žele razvijati. Nažalost, to i dalje je problem i to dalje nije jasno i nedvosmisleno vidljivo jer bez jasne strategije teško će se moći povući sredstva. Postoje brojni problemi i dalje i kada dobijete određena sredstva ili kada imate potencijala dobiti određena sredstva postoje ozbiljni problemi koji su vezani upravo za nepostojanje strukturnih reformi ili slab razvoj strukturnih reformi u našoj zemlji. Paralelno dakle sa povlačenjem sredstava, odnosno prijavom projekata mora se ići u daleko bržu dinamiku strukturnih reformi u Hrvatskoj. Jer što vam vrijedi da budete sjajan gospodarski potencijal, da tražite određene ili aplicirate za određene projekte iz svoga područja ako npr. ne možete ponuditi vlasnički list iz razloga što obnova zemljišnih knjiga traje 10 godina i još nije završen. Dakle propadaju vam rokovi, propada vam projekt, propada vam razvoj samo zato što Hrvatska nije provela svoju strukturnu reformu na području zemljišnih knjiga. gospodin Jakša Puljiz jako dobro zna i jako je dobro svjestan. I na tom području treba doista jako brzo poraditi ako se misli kvalitetna sredstva povući. Dakle pred nama je 7 godina velikih mogućnosti i velikih šansi, pitanje je kako ćemo to uspjeti iskoristiti i zaista naš klub će podržati ovaj prijedlog zakona, ali i tražiti da se svakih 6 mjeseci informira informira ovaj Sabor u kom smjeru se povlače i kako se povlače i kojom brzinom povlače sredstva iz europskih fondova i gdje su problemi u povlačenju. Hvala lijepo. Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Uvažena kolegice, u svom govoru ste istaknuli da je jedan od pokazatelja da se ne iskorištavaju dovoljno sredstva rast broja nezaposlenih. Premda je broj nezaposlenih istina visok, ali ipak čini se da u zadnjem promatranom razdoblju ne postoji rast nezaposlenih, nego naprotiv. Zadnja 4 mjeseca nezaposlenost je smanjena istina na sezonskoj razini za 80 000 ljudi, ali to je ipak za 20 000 ljudi više nego prošle godine, a 30 000 više nego pretprošle. Broj zaposlenih u pravnim osobama povećan je na ovogodišnjoj razini za 22 500 osoba. Nadalje, treba reći i da je kad se promatra ono razdoblje od prije 2,5 godine da je na početku mandata ove Vlade bilo 315 000 nezaposlenih, a mjesece dana nakon početka obnašanja mandata 340 000 nezaposlenih. Jedna i druga brojka su veća od trenutnog broja nezaposlenih. A što se tiče vaših opservacija o tome da su možda jedinice lokalne samouprave nepripremljene ili poduzetnici nepripremljeni i da neće moći adekvatno participirat u natječajima za europske fondove, treba reći da postoje brojne privatne savjetodavne agencije koje će pružiti usluge i koje će naplatiti se iz dobivenih sredstava iz Europske unije. A također je činjenica da mnoge jedinice lokalne samouprave ne iskorištavaju sredstva, premda imaju velike resurse i velike mogućnosti. Npr. Grad Zagreb tek 20-30 milijuna je iskoristio sredstava iz fondova Europske unije, a postoje brojni projekti poput recimo kanalizacijskog projekta u Sesvetama ili spalionicu otpada koji su kao rođeni za iskorištavanje sredstava iz Europske unije. Dakle stvar je često i tome i vodstva, elana

kraj mandata tako ćete vi sve više i više isticati brojke i statističke pokazatelje broja zaposlenih odnosno nezaposlenih. Ja sam samo ukazala na jednu apsurdnost. Do sad u odnosu na novce koje je Hrvatska povukla iz europskih fondova pokazalo se da nema nikakvog to odjeka i odraza na broj nezaposlenih u Hrvatskoj. Kako smo povlačili fondove i dobivali više novaca tako je broj nezaposlenih rastao. Ja sam postavila pitanje i gdje su otišli ti novci. Dakle nisu otišli u otvaranje radnih mjesta, nisu otišli u smanjivanje nezaposlenih. To je problem i na to sam ukazala. Što se tiče sposobnosti povlačenja sredstava od strane jedinica lokalne uprave i samouprave pa to je problem, pa upravo sam o tome i govorila. Dakle nije dovoljno da osposobite službenika ili jedinice lokalne samouprave nisu same često puta sposobne, a i nemaju ni sredstava za osposobljavanje, sad ne govorim o Gradu Zagrebu, govorim o nekim manjim sredinama, za osposobljavanje svojih djelatnika za povlačenje novaca, pisanje projekata i povlačenje novac. To je jedan dugačak put, a mi zato nemamo vremena jer nažalost nismo se pripremili u onom prethodnom periodu, a sada nam praktički se otvaraju mogućnosti da apliciramo na fondove. Najvjerojatnije ćemo u ovom periodu u ovoj prvoj godini potrošiti vrijeme na metodu pokušaja i pogrešaka što je nažalost jako loše i tu smo sami krivi jer se nismo u dovoljnoj mjeri pripremili. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, kolega Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažana potpredsjednice, uvaženi zamjeniče. Pa evo ja želim nešto reći o ovom Zakonu o institucionalnom okviru za provedbu EU fondova. Želim govoriti iz perspektive jednog običnog građanina iz njihovog viđenja jer kada pričamo o EU fondovima mislim da se hrvatskim građanima uvijek vrti ona priča koju stalno čelnici Vlade vrte, a to je ispred nas je nekakvih pet milijardi eura, nekakvih sedam godina i mi bi taj novac trebali dobiti i svima nama će biti bolje kada taj novac dobijemo i sami po sebi mi ćemo nekako živjeti bolje jer je to i bio razlog zašto smo ušli u EU. I onda I onda iz te perspektive dođe i ovakav zakon za kojeg smo već danas utvrdili da je kao prvo nepotpun, a kao drugo pokušavaju nas uvjeravati da nije zakasnilo, a 7.mjesec, a perspektiva počela 2014.ja mislim s 1.12014., a nama treba 7 mjeseci samo da odredimo kroz zakon nekakve institucije, a onda još čekamo i partnerski sporazum pa da nam odobre i operativne programe pa ćemo uhvatiti mi kako piše na stranici Ministarstva regionalnog razvoja i 12.mjesec. i možda s pravom onda ne treba kroz ovaj zakon predvidjeti financijska sredstva koja bi onda koštala koje bi iziskivalo koštanje ovog zakona. Jer mi nećemo napraviti ništa što se tiče EU fondova u 2014.godini. Ona je za nas izgubljena jer stalno je ta priča evo stotina milijuna eura, 800 milijuna eura čeka, ali nikako da uđu u taj naš financijski krvotok, financijski sustav RH jer se Vladi jednostavno ne žuri. Pa zašto smo čekali 6 mjeseci prijedlog ovog zakona? ne čini li vam se da smo malo zakasnili? Jer svi znamo da pored ovoga mi moramo sklopiti s komisijom i partnerski sporazum. Rekao sam moraju nam odobriti operativne programe koji se navode i u ovom zakonu. I mi smo očekivali da ćemo biti u onoj grupi zemalja jer smo mi najviše zainteresirani, mi smo u recesiji šestu godinu, trebaju nam nekakvi slobodni novci, nekakav višak sredstava u odnosu na ono što platimo da stvorimo kakav takav suficit. Očekivao sam da ćemo biti u skupini zemalja ne znam s Latvijom, Litvom, Poljskom pa i Slovenijom koje su svoj zahtjev predale već u 1.mjesecu jer su bile spremne, znale su što ih čeka. Nisu čekali 6 mjeseci ili 7 da počinju o tome pričati. Jesu li odobreni njihovi zahtjevi? Jesu. Kada će biti naš, zna li netko? Ja mislim da ne zna. Njihovi partnerski sporazumi su odobreni, a mi ćemo što, čekati. Operativne sporazume još nismo ni predali. I da kažem to, mi smo predali naš zahtjev za partnerski sporazum zadnji dan kada je to bilo određeno 22.travnja 2014., zadnji dan. Zbog čega? Valjda nismo stigli. Bilo je puno posla, bavili smo se onda možda s onim famoznim softverom, trebalo je nekako izbalansirati loše odnose iz 2013. Evo ovih dana ta priča o EU fondovima u Hrvatskoj svela se na nekakve pluseve u odnosu na ono što smo platili i slavodobitno za 2013.mi smo 20 milijuna eura, 139 milijuna kuna u plusu. Pa zamislite 2014.da budemo 20 milijuna eura, pa to nas spašava, to nas izvlači iz ove recesije pod takvim rješenjem. A ono što propuštamo nije važno jer eto kasni se. Kasnimo jer ne znam zbog čega tu EU koju smo sanjali o kojoj se stalno pričalo doživljava se kažem iz perspektive običnog čovjeka na jedan krivi način. Što nam se desilo proteklih godinu dana od kada smo ušli u EU? Nestalo je 35 tisuća radnih mjesta, primanja ljudi, jesmo li osjetili ne znam svi u RH da je taj ulazak u EU ono što nam ona nudi sigurnost, mir, tržište, da nam je doveo i u naše nekakve džepove nešto više sredstava? Ne, ili to stagnira ili je još manje. Jedino što raste, raste broj ovrha i onaj javni dug RH koji leti u nebo. Jeli nam bolji kreditni rejting? Nije. Što su očekivali građani od te EU? Očekivali su da će barem evo imati jeftinije nekakve kamate kada već diži kredite da ih dižu po barem sličnim ili jednakim uvjetima koje imaju u istim bankama u zemljama EU. Ni to. Što smo dobili? Proceduru prekomjernog deficita. I onda ministar, potpredsjednik Vlade kaže da nema EU rastao bi BDP, I u tom i takvom ozračju mi smo proslavili 1.7.i ulazak godinu dana ulaska u EU i onda kreće priča što nas sve čeka u sljedećih šest godina jer uvijek treba ostaviti građanima da se nadaju da će biti bolje i da će se nešto desiti barem ako ne samo od sebe ako znamo da sredstva iz 2014.možemo koristiti do 2017.jesmo li s ovim kašnjenjem ovog zakona i ponašanjem Ministarstva regionalnog razvoja koje kasni i u ostalim procedurama, onih N+3 smanjili na N+2 jel ovo što smo možda trebali u 2014.ćemo naplatiti negdje u 2015.u ljeto ako sve bude kako treba. meni to tako izgleda i mislim da nije dobro da se ovako olako ušlo pa desit će se već pomalo nešto uz cijelu priču sa tim EU fondovima. Gdje su oni ljudi koji su se bavili s time, jesu li oni uopće tamo na svojim radnim mjestima ili su se i oni svi razmilili u privatne vode i sada prodaju znanja koja su sticali u državnoj upravi i jesu li ovi novi koji su ušli dostojno zamijenili? Mi to na žalost ne vidimo osim što slušamo priče koje stalno dobivamo ovdje kroz izvješća o korištenju europskih fondova itd. i onda se hvalimo. Mi smo bolji od onih prije, jer smo mi ne znam ugovorili 100 milijuna više nego oni prije bez obzira na pripremu. I sad, ne znam kažem gdje će nas odvest takve priče. Mi smo svoje temeljne nedostatke na ovaj zakon iznijeli. Smatram da je on debelo zakasnio i da Ministarstvo regionalnog razvoja nije opravdalo tu svoju funkciju s obzirom da kasni gotovo u svakom koraku, a pokazuju iskustva drugih zemalja da je to moguće raditi prije kod onih koji su zainteresirani i žele iz te mogućnosti ostvariti maksimum koristi. Na žalost na ovakav način kažem kad mi tek u 7 mjesecu donosimo zakon o tome koje su to institucije koje će se baviti EU fondovima. Kažem, zadnji dan predajemo partnerski sporazum, operativne programe još nismo dali. Pitanje je kada ćemo uhvatiti prve eure iz 2014. godine. Hvala lijepo. Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Evo poštovani kolega, neupućeni promatrač iz vaše rasprave je mogao zaključiti da sad zbog toga što sad donosimo ovaj zakon danas da mi nećemo 2014. moći povući sredstva, odnosno da ne dobivamo nikakva sredstva u 2014. Ove godine smo u plusu 740 milijuna kuna. To treba jasno reći. Dakle, ove godine stižu sredstva. Od 1.1. stižu sredstva koja su ugovorena i koja se realiziraju, koja su ugovorena u prijašnjim godinama i koja se realiziraju u ovoj godini. Dakle, vi ste sami spomenuli imamo to N+3 pravilo, dakle projekti se pripremaju. Nema prepreke da se projekti za 2014. ne pripremaju, a dakle ovo je preduvjet da u sljedećih šest godina koristimo sredstva. Dakle, vi ste rekli da je u 2014., da su povučeni ovih 120 i nešto milijuna kuna. To je dakle plus iz 2013. Ove godine će biti daleko, daleko veći plus što se tiče dakle tog neto efekta, odnosno uloženog i dobivenog iz EU fondova. Dakle, ove godine smo već u plusu preko 740 milijuna kuna. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Pandek, ja mislim da vi mene niste dobro slušali. Ja mislim da sam dobro navodio sve i rekao sam da se hvalimo s time, recimo ovih 20 milijuna eura da je to plus u odnosu na 2013. Ali kažem, priča o EU fondovima, interesantna priča svima jer se u njoj može svašta pričati, a na žalost oni koji trebaju osjetiti korist od svega toga nemaju je previše i ona se primjećuje. Znači, vi možete nama pričati koliko god hoćete da ste vi povukli ovoliko novaca, onoliko novaca. Jer od silnih brojki, silnih fondova, silnih programa nitko više živ ne zna što unutra ulazi i koliko iz toga se izvlači van, a pogotovo ne običan mali građanin. Zato sam bio malo kritičan, jer pokazuju iskustva i drugih zemalja koji su prije nas ušli u EU a mi smo isto bili u istom vremenu u Europskoj uniji zajedno s njima. Znači 1.1.2014. i mi smo imali neko vrijeme već iza sebe da smo mi zakasnili sa zakonom, da smo zakasnili sa partnerskim sporazumom, da smo ga dali zadnji dan. O.k. možda nismo zakasnili toliko koliko ostali, ali činjenica je da oni puno brže odrađuju formalni onaj institucionalni dio dok mi kasnimo. E sad, ako je to vama o.k. tko brani da vi na tome ustrajete. Mi tvrdimo da to nije dobro i da nije u korist hrvatskih građana. **Zgrebec, Dragica lijepo. Kolega Borić, jedna od najčešćih razloga po mišljenju ove Vlade i po njihovom obrazloženju zašto je deficit državnog proračuna prošle godine narastao za preko 60%, zašto je deficit državnog proračuna ove godine ovoliki koliki je i zašto …/Govornik se ne razumije./… je članstvo Hrvatske u EU. Mi smo morali uplatiti članstvo. Niti u jednom obrazloženju, niti makroekonomskih projekcija, niti proračuna niste vidjeli niti jedno slovo da je napisano da se pojedina pozicija rashodovne strane smanjila zbog toga što je Hrvatska iskoristila mogućnost i povukla sredstva kako iz strukturnih tako i iz kohezijskih fondova. To niste mogli vidjeti. A zašto niste mogli vidjeti? Pa upravo zato što je ovaj zakon trebao biti na raspravi možda u prvom mjesecu, možda u 12. mjesecu. Jer gledajte što danas Hrvatska ima? Drugi veliki razlog zašto je proračun u problemima je odmak naplate PDV-a, jer sad Hrvatska ima i drugi odmak. Ima odmak naplate PDV-a koji definitivno, iako smo ih upozoravali da će to koštati negdje milijardu 800, 2 milijarde kuna sad imamo odmak povlačenja sredstava iz EU fondova. što trebamo povući 2014. možda će se dogoditi 2015. možda nikada i taj odmak može biti strašno skup. Prema tome, Hrvatska kao nova članica EU koja ima dobro iskustvo iz pretpristupnih fondova jer iskorištenje pretpristupnih fondova je bilo preko 90% dan danas brka pojam predpristupnih fondova i strukturnih i kohezijskih fondova. Hajmo to razdvojiti, pa da vidimo koliko je to ova Vlada uspješno povukla ova sredstva iz EU fondova. Do onog trenutka dok u Financijskom planu Hrvatskih voda, dok u Godišnjem izvješću Hrvatskih željeznica ne vidimo da veliki dio rashoda koji se do sad financirao iz državnog proračuna i iz prihoda prihoda tih institucija se financira iz EU fondova do tada će Hrvatska imati problema sa prekomjernim deficitom. Dakle, članstvo Hrvatske u EU se mora vidjeti i u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika, u financijskim planovima javnih poduzeća mora se vidjeti na rashodovnoj strani državnog proračuna. Kolega Šuker, ja se slažem sa svim što ste rekli. Ali vi niste rekli ono što je najvažnije i čime se koristi ova Vlada. Znači, sve što propustimo kroz EU fondove možemo nadomjestiti kreditnim zaduženjem. Znači odete negdje, ne znam u Ameriku, uzmete 2 milijarde hoćete eura, hoćete kuna kako kad treba i nadomjestite sve što ste propustili kroz EU fondove. Pa imamo najveći rast dugova u zadnje dvije i pol godine od kad je ova vlast u Hrvatskoj. Znači, rastemo po stopi od gotovo 30 milijardi godišnje u vanjskom dugu. I sada što bi nam trebali ti europski fondovi? Pa to je komplicirana procedura. E kad pitate načelnike, gradonačelnike što oni imaju od europskih fondova, pitajte ih, oni su pravo mjerilo. Kakva je komunikacija sa Ministarstvom regionalnog, kakvi su natječaji, mogu li se javiti uopće? Zašto sve kasni, zašto ih nitko ne pita ništa? Kakve su uopće komunikacije u svim smjerovima da bi se došlo do nekakvih bitnih odnosa unutar tih fondova i korištenja tih sredstava? Imate zid šutnje. Imate Internet stranicu pa se izvolite nekako sami informirati i angažirajte te privatne konzultante i koje sve trebate konzultirati da biste dobili evo kaže kolega iz Istre 100 tisuća kuna za vanjski fitnes, recimo. Eto, na to smo sveli priču o europskim fondovima, a oni su puno vredniji od toga i mogu nadomiriti ove deficite ako smo sposobni i ako nešto hoćemo raditi, a pogotovo mogu pokrenuti građevnu operativu. Međutim, to se ne dešava niti evo godinu dana od ulaska u EU. I opet će biti kriv netko drugi. Ali kažem, pokazat će vrijeme tko govori istinu. da je, evo tu je sad hrpa novca i sad vi fino dobro ste došli, uzmite lijepo sa te hrpe koliko vi želite i tu je priča završena. Ali, kad se krene u realizaciju i ono vi ste vrlo jasno naveli koliko je to malo i koliko je malo realizirano. Mene posebno boli ono kad se koliko puta ovdje je rečeno u ovom Visokom domu kolike su mogućnosti u poljoprivredi. 380

Danas je 8. srpanj, a do 1.08. se mora predati Europskoj komisiji da se zna kakva su pravila igre i na koji način to realizirati. Pa da li je to ozbiljan pristup takvoj ozbiljnoj stvari? Još se tamo smanjuje, na onom dijelu se pokušalo hvala Bogu da se razumjelo da se onih 50 milijuna eura jednostavno ne smanji jer to bi bilo pogibeljno, jednostavno pogibeljno i nepodnošljivo. A poljoprivreda tone li ga tone, potonula je već. Jedini je lijek tu, dijagnoza je jasna, jedini je lijek da pokuša se iz ovog područja nešto izvući i nešto napraviti, a sad je 8. a do 1. kolovoza se mora napraviti taj posao. Pa to je nedopustivo i jednostavno neodgovorno. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Milinković mi smo nedavno, prošli tjedan smo imali raspravu o Izvršenju proračuna za 2013. i što imamo vidjeti u tom izvršenju? Da je Ministarstvo regionalnog razvoja nakon 2 rebalansa, nakon što je izgubilo najprije sredstva za zbrinjavanje prognanih, znači gdje se osnovao novi ured, nakon što je dva puta su mu smanjena sredstva na kraju ni ono što je dva puta smanjeno nije realizirano u punom iznosu nego je od 675 milijuna potrošeno 600, a 75 milijuna je prepušteno Ministarstvu financija da s njima raspolaže. I kako uopće onda to spojiti sa praksom koju bi trebalo imati Ministarstvo regionalnog razvoja, a koje se tiče svih korisnika pa i onih koji se bave poljoprivredom, stočarstvom itd.? Od ulaska u EU rekao sam izgubili smo preko tisuću mliječnih farmi. Kako to uopće nadomjestiti u ovoj državi koristeći ta sredstva? Nitko nema rješenja. Nego evo, snađi se sam, ako trebaš nekoga i pitati opet snađi se sam i nema jasnih inputa. A mi pričamo stalno o onoj brojci koja se vrti, 5 milijardi eura do 2020. godine. I svi očekuju da će to nekako doći valjda. Ali nažalost, samo po sebi neće. I zato tvrdimo da se kasni, da smo zadnji predali partnerski sporazum, da operativni programi još nisu uopće ni blizu, da mi među zadnjima valjda stvaramo institucionalni okvir i da smo očito nezainteresirani za ovu tematiku onako kako bi to trebala jedna država koja to želi koristiti. Znači da bude brza, da bude ispred svih jer to njoj silno treba. Nažalost, vidimo da to ide drugačije i da se uvijek ima vremena. A uvijek može biti kriv nekakav softver da se nešto nije desilo jel tako? Mislim da je to svima jasno. Tko će biti kriv? A uvijek može biti softver, barem to. Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Boriću dobro ste definirali da ovaj zakon je trebao biti davno u raspravi, bar u 9. mjesecu prošle godine, kako bi i u jesenskom vremenu se mogao donijeti i primjenjivati kroz cijelu godinu, naročito u ovoj 2014. godini kao korištenje i kao aplikacija već gotovih projekata. Ja se mogu složiti da najveći dio projekata stoji zbog toga što se nije pravovremeno reagiralo. Tu i tamo se neki projekt saživi i odvrti ali od onih stotina koji postoje u lokalnim sredinama i u regionalnim samoupravama malo je onih koji su saživjeli zato što ne postoji u ministarstvu dovoljan broj stručnih i kvalitetnih kadrova. Da li šteka softver ili ne šteka? To je teško pitanje koje sigurno godinu dana će nas unazaditi i neće omogućiti da se aplikacije dogode, da se projekti pokrenu i da se i BDP stabilizira ili čak da ide u da ide u plus. Pa to su sve stvari koje su iz jednostavnih razloga kadrovskoga rastjerivanja u ministarstvima stručnih i kvalitetnih ljudi, dovođenje onih kao padobranaca koji su se spustili ne znajući ni kud su došli ni što trebaju raditi. I tako kad su oni učeći došli do toga što su zapravo i koja im je funkcija evo godina dana je izgubljena, godinu dana ćemo imati manje i nikada vjerojatno nećemo doživjeti da iskoristimo maksimum koji smo trebali i koji smo mogli. Zakon se mora donijeti, da, ali samo je kasnio godinu dana. EU regulativa je bila poznata krajem 2013. godine i ništa nas nije spriječilo, iako se mnoga saznanja znaju i godinu dana prije znači kraja 2013., ali da smo dali to u 1. mjesecu, da smo bili brži od nekih drugih vjerojatno bi danas već imali u ruci određene dokumente i određena odobrenja da možemo koristiti ono što nam je na raspolaganju. Ali kažem, to nije toliko važno ovoj vlasti jer se uvijek može naći nekakvo obrazloženje zašto je netko nešto kriv. Pa kad, evo kažem padne BDP onda potpredsjednik Vlade, inače i ministar regionalnog razvoja kaže da je kriva Europska jer traži da režemo deficit, razumijete? Onda kad nismo na vrijeme povukli sredstva za 2013. jer smo zakasnili u svemu, nas je iznenadio ulazak u Europsku uniju, on nas je iznenadio iako je bio sredinom godine, i do kraja godine se nismo složiti nekako pa nas je iznenadio softver, no u jednom trenutku radi softvera ili određenih akreditacija tog softvera to nismo uspjeli kažem povući na vrijeme, ono što nam je bilo za 2013. namijenjeno. E sad smo to povukli u 2014. pa sad čujemo da je to veliki suficit u odnosu na ugovaranja valjda prije, jer jer da mi niko ništa valjda ne kužimo ovdje što se događa. Mislim da cijela priča, cijelu priču o EU fondovima treba demistificirati, da vlast mora biti jednostavnija prema korisnicima, da im treba na vrijeme davati određene informacije i da nažalost što prije treba složiti kompletnu infrastrukturu da mi to možemo koristiti kako treba, a ne da se vučemo iz mjeseca u mjesec i čekamo što će nam sljedeće Europska komisija ili unija reći da nam ne valja pa da mi to popravljamo i gubimo enormna sredstva i energiju dok rješavamo takve probleme. Zahvaljujem. Evo, samo par riječi. Na kraju smo rasprave o tehničkom i …/Govornik se ne razumije./… došli do ove opće široke rasprave o korištenju fondova EU koja je primjerenija za točke dnevnog reda poput izvješća o korištenja fondova koji svakih 6 mjeseci podnosimo ovom visokom tijelu i kada s nestrpljenjem čekamo tu saborsku raspravu, i komentare i prijedloge saborskih zastupnika. Ovaj zakon je zaista vrlo jednostavna, vrlo kratak i neko je spomenuo vrlo precizan. On je upravo takav zbog toga što je Hrvatska vlada čekala da završi kompletna rasprava oko zakonodavstva, zakonodavnog okvira na razini EU. I jako dobro ste danas čuli kad je ta rasprava završili i mislim da zaista moram se držati činjenica u svakoj raspravi tako i u ovoj, ta rasprava je završila u svibnju 2014. Godine. U svibnju 2014. godine su usvojeni posljednji akti tzv. delegirani akti, otprilike nešto kao naši podzakonski akti kojima se preciziraju odredbe koje se odnose na rad tijela u sustavu upravljanja i kontrole. I čekali smo te zadnje akte da nakon toga izađemo sa zakonima koji će onda biti potpuno koncizan, koji će biti potpuno jasan i da nemamo potrebe onda u nekom kratkom roku opet dolaziti u Hrvatski sabor sa izmjenama i dopunama Tako da o nikakvom kašnjenju nema riječi, apsolutno Hrvatska vlada je reagirala najpromtnije moguće obzirom na završetak rasprave oko zakonodavnog okvira na razini EU. Ovaj Ovaj zakon je kao takav jedan, samo jedan segment, jedan dio ove ukupne cjeline koja se odnosi na korištenje EU fondova, on Hrvatskoj vladi daje mogućnosti da se nastavi dalje posao na utvrđivanju odgovornosti i funkcija pojedinih državnih tijela. Naravno već sada je poznato kaj državna tijela će biti zadužena za to, a kroz same uredbe će to biti potvrđeno. Hrvatska je u specifičnom položaju, nemojmo to nikad zaboraviti kada govorimo o Europskim fondovima. Hrvatskoj je 2014. prva godina članstva, dakle to je kao Bugarska i Rumunjska 2008., to je kao Poljska, Češka i Slovačka 2005. Razlika u odnosu na Poljsku 2005. i Hrvatsku 2014. su ogromne jer su u međuvremenu sustav, kompletan sustav upravljanja i korištenja Europskih fondova poprilično usložnijom, poprilično usložnije. Neka pravila koja su vrijedila 2004., 2005. danas ne vrijede, puno su stroža nego što su bila onda. Hrvatska u tom pogledu svakako da čini najviše što može, Hrvatska u tom pogledu sigurno neće biti u kategoriji onih zemalja članica koje se često puta spominju kao manje uspješne zemlje članice, ali nemojmo nikad zaboraviti da je korištenje EU fondova jedan dugoročna proces i da na tom putu trebat će nam godine i godine da dođemo do one razine …/Govornik se ne razumije./… kapaciteta i onoga o čemu je isto danas bilo riječi, učinkovitosti korištenja EU fondova kakvu sad priželjkujemo. Toga nema preko noći, predpristupni fondovi su bili potpuno jedna druga razina korištenja strukturnih instrumenta, sad imamo nešto sasvim drugo, potpuno različito i u pogledu korištenja i u pogledu obujma koji je na raspolaganju. Ali ovo što ste danas imali prilike čuti i raspraviti i nadam se da ćete i podržati je jedan koračić na tom cijelom put, jedan dio mozaika koji se polako zatvara i ove godine ćete već vidjeti prve rezultate. Prvi natječaj neće izaći u 2015., prvi natječaj će izaći u 2014. Za sve one koji žele znati koji su to projekti, koji su to natječaji imate dvije odluke Vlade, jednu donesenu 2013. 2013. godine, 13.6. kojom su utvrđeni rokovi provedbe, pripreme i provedbe natječaja tzv. grand shema i pojedinačnih velikih infrastrukturnih projekata, te imate odluku iz lipnja, 8.6.2014. gdje su također utvrđeni rokovi pripreme i provedbe za novu grupu projekata koji se odnose na perspektivu 2014.-2020. Hvala na pažnji. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.